ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, които сте онлайн, моля, изключете си микрофоните, когато Ви повикам по име, включвате микрофона и казвате: тук, за да може да участвате в регистрацията. Моля за тишина в залата!

Добър ден, уважаеми колеги, предвид Решението, което взехме в петък, оттук нататък заседанията ще се провеждат заедно с колеги, които са карантинирани или болни от COVID-19, онлайн – само за тях. Сега ще включа процедура по регистрация на залата. Същевременно, за да бъде по Конституция така, както е поименно и лично, ще извикам по микрофона всеки един от колегите, които са онлайн, за да потвърдят, че са тук, за да могат да влязат в стенографския протокол. След като мине регистрацията в залата, броят на колегите, които са потвърдили онлайн присъствие в залата, ще бъде прибавен към числото, което регистрираме в залата, и всъщност сборът между регистрацията в залата и броят на колегите, които са потвърдили участие онлайн, ще бъде сумирано. Това ще бъде броят на регистрираните. Ще го разделим на две така, както правим, за да може да видим какъв е кворумът. Това ще бъде записано в стенографските протоколи и те ще бъдат част от документацията на заседанията, които ще правим оттук нататък. Моля, режим на регистрация. Колеги – онлайн, изчитам един по един имената Ви – моля да казвате: тук. Господин Ненков,

Госпожо Александрова, очакваме да кажете: тук.

ще бъде кворумът за гласуване. Благодаря Ви, колеги. Първо ще приемем дневния ред и тогава ще Ви дам думата, господин Михайлов. Проект за програма за работата на Народното събрание за 11 – 13 ноември 2020 г.: „1. г.: „1. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето. Вносители – Пламен Христов и група народни представители, 24 юли 2020 г. Приет на първо гласуване на 8 октомври 2020 г. 2. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Общ проект, изготвен от Комисията по труда, социалната и демографската политика въз основа на приетите на първо гласуване на 1 октомври 2020 г. законопроекти с вносители – Искрен Веселинов и група народни представители, 3 юни 2020 г.; Министерският съвет, 3 август 2020 г.

на 23 септември 2020 г. 4. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите. Вносители – Станислава Стоянова и група народни представители, 23 октомври 2020 г. 5. Първо гласуване на Законопроекта за българския жестов език. Вносител – Министерският съвет, 7 октомври 2020 г. 6. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси. Вносител – Министерският съвет, 22 октомври 2020 г. Приет на първо гласуване на 5 ноември 2020 г. точка първа за четвъртък, 12 ноември 2020 г. 7. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества

Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи. Вносител – Министерският съвет, 9 юли 2020 г. Приет на първо гласуване на 10 септември 2020 г. – точка четвърта за четвъртък, 12 ноември 2020 г.

точка пета за четвъртък, 12 ноември 2020 г. 11. Първо гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. Вносители – Ивелина Василева и група народни представители, 23 октомври 2020 г. – точка първа за петък, 13 ноември 2020 г.

2020 г. 13. Парламентарен контрол – петък, 13 ноември 2020 г., след приключване на законодателната част от заседанието.“ Моля, режим на гласуване.

Благодаря Ви, госпожо Председател.

113 … По някакъв начин трябва да влезе в Програмата. Трябваше да дойдете на Председателския съвет, за да вземем решение и да можем заедно… да бъдете подкрепени от парламентарните групи. Заповядайте, госпожо Дариткова. Уважаема госпожо Председател! Правя обратно предложение. Уважаеми колеги от „БСП за България“, Вашата наглост е безмерна! Продължавате да саботирате дейността на Народното събрание, продължавате да се криете из кулоарите на Народното събрание и се явявате тук само тогава, когато ние успеем с усилие да осигурим кворум! Не Ви ли е неудобно от колегите, които

партизанлъкът Ви е останал дълбоко заложен в гените и сигурно се предава по кръвен път, както Вие самите казвате, че социализмът и участието във Вашата политическа сила се предава по кръвен път. Уважаеми колеги, да, моментът е сериозен, да, наистина ситуацията е критична, но ако Вие сте националноотговорни, ще бъдете тук в пленарна зала (ръкопляскания които съответстват на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, защото даже това не научихте като наименование и не го цитирате коректно! Уважаеми колеги, знаете какъв е редът, защото сме в четвъртата година от този мандат! Моля Ви, наистина проявете отговорност, престанете с тези дребни партизански игри, защото те не носят полза на Вас! Колеги, Вие знаете ли в момента какво се случва в българските болници? Ако бяхте отговорни, щяхте да позволите на нас, които можем да лекуваме, да бъдем там на първа линия и да бъдем полезни, а не да стоим тук, защото Вие смятате, че (ръкопляскания от ГЕРБ) задължението на народния представител е да дойде, да се регистрира, за да вземе надница и отново да отиде и да саботира всички дейности в държавата, които в този момент ще са от полза за излизане от здравната криза. Колеги, не подкрепяйте това предложение! ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Аз няма да го подложа на гласуване, госпожо Дариткова, защото не е предложено по надлежния ред.

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Дариткова, няма как да приемем всичко това, което казвате. Госпожо Председател, на базата на кой правилник и на кой член от Правилника в петък приехте

Обвинявате ни, че не познаваме Правилника за четири години. Питам Ви, Вие като председател, научихте ли Правилника и разбрахте ли, че в петък, в 15,00 ч. следобед няма как да вкарате проект за решение, който да бъде гласуван в 16,00 ч. и който днес да бъде влязъл в сила, заседанието да е легитимно и да работи? Госпожо Председател, в петък заседанието е нелегитимно и Вие го знаете много добре. При поименната проверка в залата присъстваха 118 народни представители. На същата тази дата, със същото това мнозинство вземате ли легитимно решение за начина на функциониране на Народното събрание днес? Днес продължавате да го нарушавате. Днес отново нямате кворум – 121 минус петте колеги, които сте ги изнасилили да бъдат на мониторите, отново нямате кворум, отново искате да покажете и да погазите българския парламентаризъм! Госпожо Дариткова, ние не искаме БСП да чуе министъра. Българските граждани искат да разберат какво се случва в здравеопазването,

на които аз лично се обадих, за да предложа в тази сложна ситуация да участват в регистрацията сутрин в Народното събрание, защото вирусът не щади никого – нито БСП, нито ДПС, нито колегите от Патриотите, нито от нашата парламентарна група. Затова обясних сутринта съвсем коректно и на професор Михайлов, че ако Вие участвате в регистрацията, ако се покажете отговорни към работата си като парламентаристи, ние ще подкрепим искането за изслушване на министър Ангелов. Ангелов. Уважаеми колеги, аз отново потвърждавам тези свои думи. Да, важно е да се изслуша министърът, но тогава, когато Вие участвате в кворума, тогава, когато Вие участвате в Председателския съвет, тогава, когато Вие бъдете отговорни народни представители, а не само да търсите начин да печелите дивиденти от ситуациите, които наистина са критични, защото в бъдеще това нищо позитивно няма да Ви донесе, повярвайте ми. Благодаря, госпожо Дариткова. Кой от тримата? Разберете се, защото и тримата вдигате ръка. ГЕОРГИ обръщам се към Вас с процедура. Изключително некрасиво е в един такъв момент да се използва – тук точният израз е – езикът на омразата. Аз не искам да припомням и да позволявате друг път да се случват такива неща – колеги да си изпускат нервите, да говорят по кръвен път как се предава и какво се предава, да обясняват, че ако се регистрира една парламентарна група, нещо важно ще се случи, ако не се регистрира – няма да се случи, но то е важно.

Истината е тази – имаме нужда от тази висока трибуна да чуем професор Ангелов. Не си играйте с процедурни хватки – ако се регистрираме, ще го чуем, ако не се регистрираме, няма да го чуем. Става дума за интереси на нацията. (Шум и реплики а не с валяка на мнозинството да си гласувате това, което искате. Това е по-важно от всичко друго. Благодаря Ви, госпожо Председател.

Мисля, че времето, в което живеем, показва кой е отговорен и по какъв начин е отговорен. Мисля, че цинизмът, който в момента ни показват от БСП, минава всякаква норма.

всеки път, след като получим регистрация, групата на „БСП за България“ – не знам колко е за България, влизат и с влизането си започват с процедурни хватки, с всякакви опити да бойкотират, саботират дейността на Народното събрание. Това минава всякакви граници. Нещо повече, нашите колеги, които видяхме от екрана от болничните стаи, са там, защото голяма част от колегите тук от БСП горяха и хвърляха маски и казваха, че няма такъв проблем. (Реплики

Искам да довърша, че това е безотговорно поведение към българските граждани. И ще продължа с хронологията. Господин Димитър Стоянов също десет дена ходи и ръси вируси из цялата държава. Отидоха на учение в… ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Точно по процедурата е. Защо направихме именно този начин на регистрация? Защото безотговорността прехвърля всякакви рамки, защото тези колеги – голяма част от тях, не са отишли да видят какво се случва в болниците, как хората изнемогват, как

Уважаема госпожо Председател! В традицията на явно тази странна процедура и аз ще си позволя да се обърна не съвсем към Вас. Когато говорим за отговорност, колеги, нашето нашето решение да не правим кворум има политическа логика, последователна. Погледнете дневния ред. За каква отговорност става дума, когато в дневния Ви ред посред най-голямата криза има текстове, които отварят застрояването на Черноморието?! Какво общо има това със здравната криза, какво общо има това с интересите на българите?! Лобистки текстове за застрояване на Черноморието! От месец март говорим, че частните болници отказват да приемат пациенти с COVID. (Реплики от ГЕРБ.) Осем месеца по-късно министърът установява, че такъв проблем имало. Какво стана с текста, който трябваше да забрани

точно както беше процедурата на господин Иванов, госпожа Дариткова и всички други процедури. Къде е отговорността Ви и как да направим този кворум, как да Ви крепим кворума сутрин, когато Вие

и как очаквате от нас подкрепа? Ние няма да легитимираме този процес, няма да участваме в ограбването на българския народ по време на най-голямата криза. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Към мен каква е забележката, господин Божанков?

Благодаря. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Процедурата ми е към Вас, тъй като Вие казахте, че няма да подложите на гласуване нашето предложение за изслушване на министъра. Съгласно чл. 113 от нашия правилник Народното събрание и избраните от него комисии могат да изслушват по въпроси, засягащи държавен или обществен интерес. Нима кризата с COVID-19 не е такъв въпрос?! Според Вас не е ли, или е? Правилникът Правилникът в чл. 113 предвижда, че по всяко време, защото не е ограничена тази възможност, могат да бъдат изслушвани министри тук в залата по такива въпроси. Това не е решение на Народното събрание, нито е законопроект, за да влезе, както Вие казвате, по реда на чл. 53, ако не ме лъже паметта, от Правилника. Така че Вие следва да подложите на гласуване това наше предложение по реда на чл. 113. Ако не желаете министърът да дойде и да бъде изслушан по тези въпроси, отхвърлете го, но го подложете на гласуване. На второ място, уважаема госпожо Председател, не считате ли, че с така наречената от Вас онлайн регистрация и гласуване на практика оттук насетне всички решения и законопроекти на Народното събрание ще бъдат опорочени и атакуеми? Има ли становище на Правната дирекция към Народното събрание още от месец март по този въпрос? Ако има, то какво е? Запознахте ли Народното събрание с това становище? Ако няма, моля също да бъде изготвено и да бъде предоставено на парламентарните групи и на народните представители. По този начин, организирайки дейността на Народното събрание през онлайн регистрация, издевателствайки, както казаха колегите, над други колеги, които да се регистрират от болничните стаи дори, е недопустимо недопустимо е най-малко от морална гледна точка, но Вие го правите. Опитвате се да прехвърлите вината върху парламентарната група на БСП, което обаче явно не се получава. Моля, отговорете на тези въпроси и допуснете до гласуване по реда на чл. 113 нашето предложение.

Ще остана безмълвна, защото наглостта понякога взема застрашителни размери в този парламент, без да се обръщам към нито една група. Говоря по принцип. Знаете, че по процедура народни представители по чл. 53, ал. 3, могат да входират в Деловодството на Народното събрание предложения за включване в програмата до вторник – 18,00 часа. Оттам нататък само председателят може да прецени дали трябва да включи в дневния ред предложение, което е направено след това. Предвид на това, че Вие днес не направихте кворум, не бяхте в пленарната зала, аз смятам, че Вие не се интересувате от темата, която повдигате. Ако Вие бяхте дошли на Председателския съвет, можехме да обсъдим Вашето предложение и колегите – председатели на парламентарни групи, можеха да Ви подкрепят. Както виждам, нямат против това да се случи. Но не може по този начин – с процедурни хватки, нарушавайки Правилника, да извивате моите ръце

през нарушение на Правилника и поставяне на ултиматуми защо не сме се регистрирали, защо не сме присъствали на Председателския съвет Вие нарушавате Правилника, в който ясно и категорично е записана процедурата по реда на чл. 113. Обърнете се назад в практиката на Народното събрание и вижте как се е правила процедурата по чл. 113, както в този момент – била е допускана до гласуване и Народното събрание е приемало решения дали да бъде изслушван съответният министър, или не. Много пъти сме канили в залата, уважаема госпожо Председател, ресорен министър да бъде изслушван по определен въпрос, Вие сте звънели по телефона, за да може министърът да бъде в залата и съответно сте давали отговор дали той може да присъства, или да не присъства, съобразно неговата програма.

които се опитвате да вменявате на парламентарна група задължение да изпълнява Вашите разпореждания относно участие в Председателски съвет, регистрация сутрин в парламента. Това е политическо поведение и решение на парламентарната група – виждам, не само на една. Няма как от това дали една група се е регистрирала или не да зависи дали предложенията ще бъдат гласувани или не в пленарната зала. Аз не искам да коментирам поканата за регистрация към групата на БСП, защото ще стане много интересно за българските граждани. По-важното е, когато има предложения, направени от народни представители, без значение от коя парламентарна група са, Вие да ги подлагате на гласуване.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Не вярвах на това, което будни български граждани ми разказаха какво се е случвало тук в петък, но днес го видях с очите си и вече им вярвам. Какво ми разказаха те? Разказаха ми точно за ето такива циркове – колеги от БСП са стояли на трибуната и са твърдели, че ги няма в залата. Хората питат: как така твърдят, че ги няма в залата, като седят на трибуната? И така – два часа. В същото време лекари няма. Тези, които все още са останали и са работоспособни, изнемогват. Учителки се разболяват. Заместват ги техни колежки, разболяват се и те, и в момента в училищата и в детските градини търсим заместнички на заместничките. Лекари, които все още са на работа, казват, че рухват психически. Полицаите изнемогват. От БСП обаче си играят на котка и мишка. Защо? Защото са опозиция. Недопустимо е в такъв момент да саботираш държавата дори да ѝ вредиш и в същото време да наричаш себе си народен представител. И всичко това пак само защото искаш да наричаш себе си опозиция.

не може да бъде народът ни, цената не може да бъде България. Защото тях – българският народ и българската държава, ще ги има дори когато Корнелия Нинова вече я няма. България преди всичко и след това партийните интереси! Оттук нататък нека да е ясно: БСП е опозиция на народа, ВОЛЯ е опозиция на всички врагове на народа – и бизнес, и политически такива. Точно заради това ние всеки ден ще използваме тази висока трибуна, за да се разграничаваме от тази безскрупулна, политически безидейна опозиция. Колеги, вслушайте се в разума, вслушайте се в това какво искат хората. Тях едва ли в момента ги интересуват точките и запетаите. Има много по-важни неща, които трябва да се решават. Влезте в дневния ред на народа поне в края на мандата. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Марешки. Постъпили законопроекти и проекторешения за времето от 5 ноември 2020 г. до 10 ноември 2020 г.: Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на възмездни консултантски услуги „Подкрепа за териториална декарбонизация“ между Министерството на енергетиката и Международната банка за възстановяване и развитие. бюджет и финанси и на Комисията по външна политика. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по труда, социалната и демографската политика. Разпределен е и на Комисията по здравеопазването. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по земеделието и храните. Разпределен е и на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и на Комисията по бюджет и финанси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за личната помощ. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по труда, социалната и демографската политика. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

229 на Президента на Република България по чл. 101 от Конституцията, с който приетият от Народното събрание на 28 октомври 2020 г. Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване се връща за ново обсъждане. Възложено е на водещата Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения да докладва пред народните представители указа на президента и мотивите към него. Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България в изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през

полет за транспортиране на кандидат за генерален секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Издадената заповед е в рамките на компетентността на министъра на отбраната, касаеща преценка на военните параметри на преминаването с оглед отбраната на страната. По въпросите относно експортния контрол и съответствието с международни санкционни режими, задължителни за Република България, разрешенията за прелитане във въздушното пространство на страната следва да се предоставят на заинтересованата държава след положително становище от компетентните в тези области държавни органи – Министерството на икономиката и Министерството на външните работи. Уведомлението е постъпило на 10 ноември 2020 г. с вх. № 003-09-92 и е предоставено на Комисията по отбрана. В Народното събрание е постъпила информация за възстановените суми в изпълнение на Закона за допълнение на Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр. …), предоставена от Комисията за енергийно и водно регулиране. Материалът е изпратен на народните представители на служебната им електронна поща и е предоставен на Комисията по енергетика.

Списък с приключилите финансови одити на годишните финансови отчети за месец октомври 2020 г. Одитните доклади за извършените финансови одити са публикувани на интернет страницата на Сметната палата. С писма на председателя на Народното събрание материалите са предоставени на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по здравеопазването и са на разположение в Библиотеката на Народното събрание. Заповядайте, господин Георгиев. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители, моята процедура е по дневния ред. Уважаема госпожо Председател, Вие досега ни четохте морал как трябва да се спазва Правилникът на Народното събрание, но вижте каква точка вкарвате в дневния ред – точка

българския парламент, за Министерството на земеделието, за България като цяло. В него се нарушават всички европейски законодателства, свързани с водните ресурси, националното законодателство. Вижте, в сряда – Вие, госпожо Председател, сте бивш член на Комисията по земеделието и много добре знаете как стоят нещата, защото в сряда,

Вие днес вкарвате за първо четене точка четвърта, а утре, забележете, втора точка в Комисията по околната среда и водите е гледането на този законопроект. Уважаема госпожо Дариткова, ако трябва да цитирам Вашите думи „Вашата наглост е безмерна“, това не е ли наглост? Днес ще приемем на първо четене Закона, а утре трябва да го гледаме на първо четене в Комисията по околната среда и водите. Защо се прави това нещо? Защото е крайно вреден. В него се дава възможност на 80 – 85 хиляди земеделски стопани да надупчат територията на България.

Нямам обяснение на това. От друга страна, се чудя защо имат претенции по дневния ред, при положение че те рядко участват в заседания, не участват в председателски съвети, където трябва да изразят становищата си по тези теми?

представители! „Закон за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. Предложение на народните представители Пламен Христов, Полина Цанкова, Елена Ангелинина, Албена Найденова, Гергана Стефанова, Слави Нецов, Боряна Георгиева. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1: „§ 1. В чл. 5б се се правят следните допълнения: 1. В ал. 3 след думите „изделия“ се добавя „и изделия за пушене, различни от тютюневи изделия“.

изделия.“ Има предложение на народните представители Пламен Христов, Полина Цанкова, Елена Ангелинина, Албена Найденова, Гергана Стефанова, Слави Ненов, Боряна Георгиева. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2: „§ 2. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения: В ал. 1 думите „Който продава алкохолни напитки или тютюневи и свързани с тях изделия на деца“ се заменят с „Който извърши нарушение на чл. 5б, ал. 3“.

от 2000 до 4000 лв.“ Има предложение на народните представители Пламен Христов, Полина Цанкова, Елена Ангелинина, Албена Найденова, Гергана Стефанова, Слави Нецов, Боряна Георгиева. Комисията подкрепя по принцип предложението. предложение на народния представител Боряна Георгиева, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението.

предложение на народните представители Пламен Христов, Полина Панкова, Елена Ангелинина, Албена Найденова, Гергана Стефанова, Слави Нецов, Боряна Георгиева. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 4: „§ 4. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 21: 21: „21. „Изделия за пушене, различни от тютюневи изделия“ са вещества, субстанции и изделия на базата на растения, билки или плодове, които не съдържат тютюн и могат да бъдат консумирани чрез процес на горене, нагряване, изпаряване или друг процес, както и растения и вещества, забранени със Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.“

както виждате целият парламент единодушно подкрепи Законопроекта Ви. Благодаря.

ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Цветков. Обратно изказване, обратно мнение има ли? Няма. Подлагам на гласуване удължаването на срока между първо и второ четене на Закона за устройството на територията на максималния срок. Гласували

Гласували 124 народни представители: за 122, против няма, въздържали се 2. Предложението за удължаване на срока между първо и второ четене е прието. Процедура – господин Ципов. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Председател, моята процедура е също на основание чл. 83, ал.1 от нашия правилник – да удължим с три седмици срока за предложение между първо и второ гласуване по обединения законопроект, изготвен по реда на чл. 83, ал. 2 от ПОДНС на основание на приетите на първо гласуване законопроекти за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство под № 053-03-71, с три седмици. Благодаря Ви. Обратно становище? Няма. Подлагам на гласуване удължаването на срока между първо и второ гласуване на Закона за българското гражданство с три седмици.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Господин Председател, аз се обръщам към Вас, тъй като Вие стриктно спазвате Правилника, моля да ми отговорите, тъй като госпожа председателката преди малко ми каза, че това е практика – т. 4 от днешния дневен ред – Законът за водите, ако днес бъде приет на първо четене, утре да влезе в Комисията по околната среда, като точка втора. Как ще влезе,

Това не може да бъде процедура. Моето мнение ще го искате насаме в коридорите на парламента и ще Ви отговоря. Тук не е място за разговори, въпроси и отговори. Това не беше процедура по начина на водене!

Общ проект, изготвен от Комисията по труда, социалната и демографската политика въз основа на приетите на първо гласуване на 1 октомври 2020 г. законопроекти с вносители Искрен Веселинов и група народни представители на 3 юни 2020 г. и Министерският съвет

предложение от народния представител Валентина Найденова за създаване на нов параграф: „Създава се нов параграф: Чл. 1, ал. 1, се изменя така: „Чл. 1. (1) Този кодекс урежда обществените отношения, свързани с договаряне, възлагане, изпълнение, възмездяване и контрола при предоставянето на работна сила под формата на труд.“ Комисията не подкрепя предложението.

Договореностите, постигнати при реализацията на двустранното сътрудничество, не могат да бъдат по-неблагоприятни от споразуменията, постигнати чрез социалния диалог на национално равнище, между държавата, представителните организации на работниците и служителите на работодателите.“

Изказвания по наименованието на Законопроекта и по предложенията на госпожа Найденова, както и по § 1. Госпожо Найденова, заповядайте за изказване. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! С направеното предложение в чл. 1, ал. 1 се цели прецизиране както на предмета, така и приложното поле на Кодекса на труда с цел уреждане на обществените отношения, свързани с предоставяне на работна сила под формата на труд, а конкретните теми са предложени на тяхното систематично място. За да не взимам думата втори път по § 1, в предложения текст за създаване на нов член 2а предлагам създаване на ал. 3, която пряко да гарантира, че договореностите, постигнати при реализация на двустранното сътрудничество, не могат да бъдат по-неблагоприятни от споразуменията, постигнати чрез социалния диалог на национално равнище между държавата, представителните организации на работниците и служителите и на работодателите. Не виждам желаещи. Прекратявам разискванията. Подлагам на гласуване наименованието на Законопроекта.

на Законопроекта. Гласували 108 народни представители: за 104, против 2, въздържали се 2. Предложението е прието. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Валентина Найденова за създаването на нов параграф. режим на гласуване.

Този кодекс се прилага за трудовото правоотношение между работодател и работник или служител, с място на работа в Република България, доколкото не е предвидено друго в закон или в международен договор, който е в сила за Република Този кодекс се прилага и за трудовото правоотношение между български работодател и работник или служител, с място на работа извън доколкото не е предвидено друго в закон или в международен договор, който е в сила за Република България.“ 2. Алинея 4 се изменя така: Прилагането на ал. 1, 2 и 3 не лишава работника или служителя от защитата, която му осигуряват повелителните норми на законодателството на държавата, на територията на която или от която обичайно се полага трудът,

Минималният размер на основната работна заплата по образователни и квалификационни нива според Националната класификация на професиите и длъжностите и по видове професии. Съотношението между минималната и максималната основна заплата по трудов договор по професии и длъжности за времето на действие на Колективния трудов договор. 3. Допълнително възнаграждение за образователна и научна степен „доктор“ или за научна степен „доктор на науките“. 4. Допълнително възнаграждение за: професионален опит (клас), нощен труд, извънреден труд, работа през официалните празници, времето на разположение, допълнителна квалификация, за постигнати резултати и други допълнителни възнаграждения, разписани във Вътрешните правила за структурата и организацията на работната заплата на предприятието съгласно изискванията на този кодекс. 2. Алинея 2 става алинея 3.“ Комисията не подкрепя предложението.

разпростира прилагането на сключения колективен трудов договор между представителните организации на организациите на работниците и служителите и на работодателите на отраслово и браншово равнище във всички предприятия

Откривам разискванията по предложения нов параграф от госпожа Найденова, по § 4 по вносител, § 5 по вносител и § 6 по вносител. Има ли изказвания? Заповядайте, госпожо Найденова. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! В чл. 50, ал. 2 се казва какво не може да съдържа колективният трудов договор, но никъде в него не се казва какво може да съдържа. Затова определям и предлагам на Вашето внимание най-малко следните параметри, които да съдържа един колективен трудов договор: минимален размер на основната работна заплата; съотношение между минималната и максималната основна заплата; допълнителните възнаграждения и други. И понеже едновременно трябва да Ви дам информация за мотивите ми по чл. 51б, ал. 4, мога да Ви обърна внимание на следното. С направеното предложение за изменение и допълнение на чл. 51б, ал. 4 предлагам да се дадат права на министъра на труда и социалната политика да разпростира прилагането на сключения колективен трудов договор на отраслово и браншово равнище във всички предприятия от отрасъла и бранша. Това значи, че договореностите ще важат и за тези предприятия, в които няма синдикални организации. Например в нашата сфера, в частните болници в нито една няма синдикална организация, а там, където има, виждаме какви са проблемите. (Шум и реплики.) Второ, да извършва това, без да се иска общо искане към него от страна на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите,

дори отделни части от колективния трудов договор. Тъй като считам, че колективният трудов договор е един комплексен документ, той или ще го разпростре, или няма – решението изцяло да бъде негово. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, госпожо Найденова. Реплики?

текста, предложен от народния представител Валентина Найденова за създаването на нов параграф във връзка с чл. 50. Гласували

Гласували 117 народни представители: за 43, против 67, въздържали се 7. Предложението не е прието.

от Комисията. Гласували 122 народни представители: за 50, против 64, въздържали се 8. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване текстовете на параграфи 4, 5 и 6 по вносител. Гласували

§ 6а: „§ 6а. В чл. 107а. се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се нова ал. 19: „(19) Служителите, работещи по трудово правоотношение в държавната администрация, имат право на представително и униформено облекло, при условията и по реда, определени от Министерския съвет за работещите по служебно правоотношение.“ 2. Досегашните ал. 19 – 21 стават съответно ал. 20 – 22.“ Комисията не подкрепя предложението.

за § 8. Предложение от народния представител Весела Лечева и група народни представители: „§ 9 – отпада.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Нищо че имаме много голяма комбинация от членове, ще приемем предизвикателството да се справим с това, което предлага Комисията. Но искам да Ви обърна внимание, че чл. 61 от сега действащия текст на Кодекса на труда касае само сключването на самия трудов договор между съответните страни. Никъде обаче няма изрично упоменато, че сключването на трудов договор е задължително за полагане на труд при условията, регулирани от този кодекс. Ето защо в чл. 61 предлагам една нова ал. 4, която да гласи и да бъде със следния текст: „Сключването на трудов договор е задължително условие за полагане на труд при условията, регулирани по този кодекс.“

Ви, господин Председател. Благодаря Ви, че ми давате думата. Уважаеми народни представители от мнозинството, след малко всички ще натиснете червеното копче и ще гласувате против това наше предложение, с което се се опитваме да уредим за пореден път представителното облекло за работещите по трудово правоотношение в държавната администрация. Но колко от Вас въобще знаят за какво става въпрос? И постара ли се някой да Ви обясни този, който Ви казва да гласувате „против“, какво представлява предложението и защо Вие трябва да гласувате против? Ще се опитам да Ви обясня и да Ви мотивирам, за да го подкрепите. То се изразява в това служителите, работещи по трудово правоотношение в държавната администрация, да имат също право на представително униформено облекло при условие и реда, определен от Министерския съвет за работещите по служебно правоотношение. Това е поредният опит от страна на парламентарната група на „БСП за България“ да уреди въпроса с представителното униформено облекло за служителите по трудово правоотношение в държавната администрация и да се уреди тяхното право на парични средства за представително облекло, както това е уредено за държавните служители чрез Закона за държавния служител. уредено за държавните служители чрез Закона за държавния служител. Може би по принцип това трябва да се прави чрез държавния бюджет всяка година, но може да се направи и чрез Кодекса на труда. Не разбирам упорството на мнозинството в случая да отказват да решат този въпрос, защото в случая дори не се касае за допълнителни финансови средства, а само за нормативно уреждане на един дългогодишен проблем. Като Ви казвам дългогодишен, той е от 2000 г., откакто съществува Законът за държавния служител и служителите в държавната администрация са разделени на такива по служебно правоотношение и по трудово правоотношение. В случая не знам защо дискриминираме работещите в държавната администрация служители по трудово правоотношение спрямо тези по служебно правоотношение – държавните служители? С какво са по-лоши те? Тук става въпрос за справедливост и за равнопоставеност. Трябва да знаете, че те и сега получават средства за такова облекло, още повече че за голяма част от тях това е договорено в колективните трудови договори на национално ниво. Но практиката по предоставяне на тези средства е разнопосочна и създава много проблеми и трудности. Ръководителите на различните държавни ведомства са на ръба на закона, като се опитват да дават средства за такова работно облекло, защото ги принуждаваме по този начин да нарушават Закона. И последното, което казвам по този въпрос, е, че синдикатите също са последователни, когато се отдаде възможност – било то при поправки в Кодекса на труда, било при приемането на нов бюджет, да повдигат въпроса, но няма кой да ги чуе и тях. Апелирам Ви като народни представители: като не искате да чуете опозицията в лицето на парламентарната група на „БСП за България“, която е направила това предложение, поне да чуете искането на синдикатите, които

искам да Ви обърна внимание, че сме предложили да отпадне това разпростиране на еднодневните трудови договори и върху тютюнопроизводителите. Тези еднодневни трудови договори бяха въведени през 2016 г. уж експериментално, за кратко, но заради един пропуск в гласуването и заради управлението на ГЕРБ, разбира се, които упорито поддържат тези договори, и до днес съществуват. Удължаването на действието им днес с Кодекса на труда и разпростирането им върху други групи работещи няма да направи нищо добро в трудовото законодателство на Република България. Няма да се връщам при първоначалния дебат при приемането на тези еднодневни трудови договори, но не мога да пропусна да напомня, че с тях се отнемат трудови права,

Че това на практика е лишаване на работещите от всички позитиви, които им носи този трудов договор – натрупването на трудов стаж, клас прослужено време и така нататък. И че това е договор, който не гарантира никаква заетост и никакви договори, защото сега действащите текстове не дават гаранции за правата правата на работниците, а ние ги разпростирахме върху нови групи работещи в селското стопанството, каквито са тютюнопроизводителите. Тези договори не дават гаранции за правата на работниците, водят от своя страна до ниско заплащане и несигурност на доходите и заетостта. Без вносителите от Министерския съвет и Министерството на труда и социалната политика да се замислят за недостатъците на тези така наречени еднодневни трудови договори, с тази поправка в Кодекса на труда в чл. 114а се увеличава обхватът им върху тютюнопроизводителството, а мнозинството в името на някакво странно единство без мисъл ще подкрепи предложението. Тъй както е тръгнало, утре ще предложите да се приеме и еднодневните договори и да станат валидни за всичко и всички в селското стопанство. С мисъл и загриженост за човека, за селскостопанския работник, не позволявайте и този договор да се разпространява повече! Достатъчно поражения е нанесъл върху трудовото законодателство. Ако приемате това предложение за еднодневните трудови договори, мога да кажа: честито на работещите в тютюнопроизводството, че ги лишихте от елементарни трудови права, гарантирани от Кодекса на труда! Може би скоро да очакват това и останалите български работници. Призовавам Ви да подкрепите отпадането на § 9. Благодаря Ви.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

ограниченията, които са поставени пред служителите на трудови правоотношения в дадена администрация. В много административни структури към днешна дата чрез вътрешни актове или заповеди са наложени изисквания и ред ограничения по отношение на външния вид и облеклото на служителите, включително и за тези на трудови правоотношения. Осезаема в тези случаи е липсата на реципрочност в задълженията на работодателя, чрез които същият осигурява и финансира изпълнението на тези изисквания, като по този начин те се явяват допълнителна тежест на този служител. условия, разбира се, не са регламентирани и при подписването на трудовия договор. Ето защо ние настояваме да бъде премахнато това ограничение и да бъде оправена тази несправедливост към служители, които работят в една и съща администрация. Ние предлагаме и § 9 да отпадне, който касае еднодневните трудови договори, които по същество в определени случаи се появяват и като почасови трудови договори. Търсена е, разбира се, аналогия от тези, които предлагат тези текстове с практика в други държави. Именно такава практика има във Великобритания, където са въведени за първи път в земеделието. Въведени са и по отношение на търсенето на възможност за работа и на студенти. Но злоупотребите, експлоатацията и недекларираният труд в сектор „Земеделие“ продължават да се разрастват и ние не можем да останем безучастни. Редно е да се търси осигуряване на устойчивост на работното място, а с тази поправка се предлага точно обратното, – внасянето на още по-голяма несигурност с оглед на това, че тези трудови договори не носят и трудов стаж. Ние нееднократно сме настоявали пред Министерството на труда и социалната политика да бъде направен анализ на ефекта на този тип трудови договори. Такъв до момента не е представен. Ето защо ние сме против предлаганото поредно възможно разширяване на тези порочни практики, още повече че се вкарват и допълнителни сектори като този с тютюнопроизводството. Ние сме против ощетяването и отнемането на права на трудещите се в България. Ние сме към една по-устойчива практика, която носи допълнително възможности и права на трудещите се. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря Ви, госпожо Лечева. Реплики има ли към изказването на народния представител Весела Лечева? Не виждам. Други изказвания има ли? Госпожо Ангелова, заповядайте.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 в държавната администрация, да имат право на представително и униформено облекло, искам да изкажа становището, че това предложение не е 100% прецизно, защото по отношение на униформеното облекло редът е уреден в Наредбата за безплатното и униформено облекло. Униформеното облекло се осигурява, когато при изпълнение на задълженията се налага отличаване на работещите се от останалото население, както и с оглед дейността на предприятието. То е с отличителен знак. Униформеното облекло се предоставя на основание чл. 296, ал. 1 от Кодекса на труда и, както казах, Наредбата за безплатно работно и униформено и униформено облекло. По отношение на представителното облекло за работещите по трудово правоотношение в това предложение, както казаха и преждеговорившите, неведнъж е било представяно както в Закона за държавния бюджет,

По отношение на предложението, което в момента се прави от народните представители от БСП, искам да кажа, че то изисква изключително голям финансов ресурс, те нямат оценка на въздействието, тоест няма оценка на ефектите от него. Ако то бъде прието сега, респективно веднага от Министерството на финансите трябва да се осигури финансов ресурс, за да се изпълни това предложение, а както казах, става въпрос за голям финансов ресурс, който към момента няма как да се осигури. По отношение на другото предложение за включване на тютюнопроизводителите в обхвата на лицата, които могат да наемат работници аз смятам, че това предложение е важно с цел да се намали недекларираният труд в този сектор, за да се гарантират правата на работниците. Това предложение е съгласувано и с тютюнопроизводителите. Тютюнопроизводството е един традиционен сектор в някои региони на страната

беше уредено представителното облекло на хората по служебно правоотношение. Хората по трудово правоотношение останаха, без да е уреден където и да е било този въпрос. И към момента, Ви казах, че се дават

И не говорете за това, че трябвали не знам си какви финансови средства, защото хората дават тези средства и без това. Само че ги дават, отново Ви казвам, на ръба на закона, без това да е регламентирано някъде.

средства за представително облекло?“, и те не могат да обяснят. За това става въпрос, а не за това, че трябват средства, не за това, че трябва… Аз не знам какво е това упорство и какъв е този инат да не го

от сто години. Първия път, когато приехме еднодневните договори, трябваше да се разпрострат за една година, да направим анализ. Но до ден днешен такъв анализ не е направен. Какво толкова се е изсветлило? Какви толкова права сме защитили на работниците? Аз твърдя, че с ежедневните трудови договори само ощетяваме тези работници, които работят по тях. Защото няма на света такъв трудов договор, който да не се счита за трудов стаж. Няма такъв трудов договор, който да не носи всички позитиви от натрупването на трудов и на осигурителен стаж! Така че си помислете защо го разпростирате и върху тютюнопроизводителите! Не е в тяхна полза, разбира се. Благодаря Ви.

на чл. 61. Гласували 135 народни представители: за 46, против 77, въздържали се 12. Предложението за нов параграф не е прието.

Продължаваме с гласуване на параграфи 7 и 8 по вносител. Гласували

на § 9 по вносител. Гласували 125 народни представители: за 82, против 13, въздържали се 30. Параграф 9 е приет. Госпожо Ангелова, заповядайте.

ал. 6 в текста преди точка 1 думите „осигурят основно трудово възнаграждение в размер най-малко на минималната работна заплата, установена за страната, и/или най-малко на минималния размер на допълнителните трудови възнаграждения за извънреден и нощен труд“ се заменят с „начислява и изплаща трудово възнаграждение в съответствие с българското законодателство“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11. за § 11. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12. По § 13 има предложение от народният представител Весела Лечева и група народни представители – § 13 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Нашето предложение е § 13 да отпадне, а именно предложението на вносителя в чл. 140, ал. 3 думата „топла“ да се замени с „безплатна“. Тази тема неколкократно е коментирана от страна на работодателите. Това е заявка от няколко години назад и сега с предложените промени в Кодекса на труда управляващите, това число и вносителите от Министерския съвет, предлагат едно значително отстъпление от задължението на работодателя да предоставя топла храна при полагането на нощен труд. Това е трудът, който най-много нарушава здравето на хората, на полагащите този труд. Няколко пъти и в Комисията наблегнахме на това, че медицинските изследвания показват да има топла храна, за да не се разрушава този баланс при полагането на труд вечер, особено когато казваме, че той има най-негативни последици за неговото психично, здравословно и физическо състояние. В В Комисията заместник-министър Лазаров заяви следното – „безплатна храна“ включва в себе си и топла храна, ако работодателят може да я предостави. Ако работодателят и работниците и служителите искат да получават такава храна, то тя ще им бъде предоставена. Дали ще е така? И в Комисията дори председателят на Социалната комисия заяви, че 20 години е работил и е полагал нощен труд, без да получава такава топла храна. Значи и сега Законът бива нарушаван. Какво ще се случи, ако ние дадем тази възможност, тази вратичка работодателите да не дават топла храна? Защото в този случай най-вероятно работещите през нощта ще получават сандвичи, студена храна, която няма да е подходяща за труда, който те полагат нощем. И сега може би тук от управляващите ще ме репликират, че, видиш ли, как ще бъде направено това за служители на терен, в структурата на МВР, за пазачи, нощна охрана, за работещите в сферата на здравеопазването. Това може да бъде направено с допълнителни нормативни актове. Моля този параграф да отпадне и Вие да гласувате неговото отпадане. Категорично сме против това „топла храна“ да бъде заменено с „безплатна“. Благодаря Ви. Не виждам реплики. Други изказвания по параграфите, които разглеждаме в момента? Не виждам желаещи. Прекратявам разискванията.

подкрепено от Комисията. Гласували 121 народни представители: за 44, против 12, въздържали се 65. Предложението за отпадане

Гласували 122 народни представители: за 80, против 9, въздържали се 33. Параграф 13 е приет.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Предложението, което ни се прави по § 14, е свързано с чл. 142 от Кодекса на труда, където са развити разпоредбите за сумираното изчисляване на работното време. Това, което в момента ни се предлага от Министерството на труда и социалната политика, е възможността чрез колективно договаряне на браншово ниво референтният период на сумираното изчисление на работното време да бъде увеличен на 12 месеца. Това е изключително притеснително, защото аз искам да обърна внимание, казах го и на първо четене, това е един от текстовете, в който нямаше съгласие в Националния и аз искам да кажа, че в заложените текстове на Кодекса на труда винаги се търси онзи баланс, онзи баланс на съпоставка на самите търсения на работодателите, но и защита на правата на българските работници. Уважаеми дами и господа! Искам да Ви кажа, че още по-притеснително е това, което ни се предлага с тази алинея, защото има европейски директиви, които ние ще нарушим, ако въведем това сумирано изчисление на работното време в рамките на този 12-месечен референтен период. Защо казвам това? Ако погледнем Конвенцията на МОТ и нейните разпоредби, ще видим, че за индустриалните предприятия тя въвежда работната седмица да бъде не повече от 48 часа. Отворете всички чл. 142 от Кодекса на труда, вижте разпоредбите, които предполагат работната седмица при сумирано изчисление на работното време да бъде 56 часа. Къде е България в тази ситуация и как в един момент ние можем да си позволим в 12-месечен референтен период да позволим българските работници да полагат този труд, при положение че в целия Европейски съюз, че в много европейски страни – и не само в европейски страни, в момента се говори за намаляване на работното време? Искам да Ви кажа за няколко важни и съществени неща, извадени от докладите на Главна инспекция по труда по отношение на работното време. Над 50% от нарушенията, извършвани от българските работодатели, са свързани точно с нарушение на работното време,… …нарушение при сумираното му изчисляване. Неслучайно Икономическият и социален съвет през миналата година излезе с едно много голямо становище по отношение на сумираното изчисление на работното време, в което те казват: „В момента този режим, който би трябвало да е само и единствено за непрекъсваемите процеси на работа, е въведен почти във всеки производствен отрасъл. И този режим, въведен по този начин, позволява работната седмица да бъде 56 часа, позволява междуседмичната почивка да бъде намалявана от 36 часа на 12 часа. Но най-страшното, което позволява, е, че в момента по този начин работодателите не заплащат дължимия извънреден труд.“ Искам да Ви кажа и да Ви призова, уважаеми дами и господа народни представители, че именно в наши ръце в момента стои решението на този съществен въпрос. Защото това това позволява намаляването на работниците, но и утежняване на целия работен цикъл. Какво имам предвид? По принцип в българското законодателство работният ден е разчетен на осем часа, работната седмица е разчетена на не повече от 40 часа и това е съобразено с физиологичните особености на човешкия организъм и необходимостта от редуване на труд с почивка. Как в рамките на този 12-месечен период, в който ще утежним българските работници, ние ще създадем точно тези предпоставки, в които те да се трудят, те да се трудят, да се погрижим като български законодатели за тяхното здраве? Най-страшното от всичкото е, че 21 години българското трудово законодателство нарушава Конвенцията на МОТ, защото именно преди 21 години сумираното работно време беше въведено само за онези непрекъсваеми производства. Оттогава тази разпоредба беше променена и в момента сумираното изчисление на работното време се прилага почти навсякъде и, както казах, сумираното изчисление на работното време е много удобно, за да не бъде заплащан извънредният труд. В тази връзка е и нашето предложение, което правим, да отпадне възможността на сумирано изчисление на работното време при

който казва, че когато препращаме към подзаконов нормативен акт, ние трябва да имаме яснота какво се случва. Две години се говори за тези промени. Трябваше да видим наредбата, към която ни препраща в момента тази ал. 4, какви разпоредби ще включва и как ще защити българския работник. По този начин, напротив, утежняваме българските работници.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

защото допускането на сумираното изчисляване на работното време с колективен трудов договор да бъде въвеждано за период от 12 месеца е категорично срещу интересите на българските трудещи се. Първо, злоупотребата със сумираното изчисляване на работното време се превърна в масова практика и при досегашния. Чрез този механизъм се удължава работното време на българина, без да му се плаща. Предложението чрез преговори и колективен трудов договор това да става за 12 месеца е не само в разрез с европейската Директива, но вече ще се превърне в законов механизъм за избягване на плащането на извънреден труд. Второ, липсата на ясна законова регламентация в кои трудови дейности или производствени такива може да се въвежда сумирано изчисляване на работното време го прави масов инструмент на работодателите за ощетяване на работниците по отношение на продължителността на работната седмица. Нещо повече, особено в условията на пандемията от коронавирус и с въведените режими на работа с цел ограничаването на броя работещи в производствени и офисни помещения, злоупотребата с работното време е все по-често срещано. До мен достигнаха дори и сигнали от избирателния ми район, че вследствие на така наречените неофициални работни графици за изчисляване на работното време дори работници, ползвали еднодневен платен отпуск за лични нужди – да отидат да си направят тест за коронавирус, са принуждавани да отработват допълнително по четири часа заради въведения режим на работа. Разбира се, няма доказателства, че това е честа практика, но със сигурност е злоупотреба с режима на сумираното изчисляване на работното време. Въпреки заклинанията на вносителите, че няма никаква възможност един работещ да работи 12 часа – 12 месеца, защитата от тази хипотеза при този текст в Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда не е достатъчна и е необходимо да бъде отхвърлена. Липсата на достатъчна правна регулация на този нетипичен начин на отчитане на работното време го е превърнала в основен инструмент за организация на работното време и в универсална в кавички врата, през която спокойно, необезпокоявано, абсолютно незаконно се заобикалят различни режими, свързани с организацията на работното време, на почивките, полагането на извънреден труд и неговото заплащане, нарушаване на стандартите за организация и съвместяване на личния с трудовия живот. Всички неблагоприятни последици, които се появяват от прилагането на сумираното изчисляване на работното време, са за сметка на работниците, спрямо които то се въвежда. Рискът за това в предложения законопроект и конкретно в този негов текст е голям. Това е недопустимо и призовавам това наше предложение да бъде подкрепено. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Иванов, напълно съм съгласен с Вашето изказване защо не трябва да бъде приеман този параграф и защо трябва да отпадне, но не мога да разбера и Ви моля да отговорите: кога сте искрен? Вие и Вашите колеги, които сутринта дадохте старт на това Народно събрание, на заседанието, когато днес Вие и Вашите колеги, както твърдите, се регистрирахте и дадохте възможност тази точка да бъде гледана и след няколко минути тези български трудещите се, както Вие ги наричате, вече да бъдат ощетени и тези интереси на българските граждани да бъдат нарушени? Вие осъзнавате ли отговорността на Вашето действие днес, или то отново е някакво лицемерно?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

първия ден, когато този законопроект започна да се обсъжда в пленарната зала, който при първото му четене ние категорично не подкрепихме, и предложихме тези текстове, които са категорично в нарушаване на правата на българските граждани, да отпаднат отпаднат при второто му гласуване. Предпочитаме да бъдем тук, в залата, и да се борим за правата на българските работници, а не с отсъствието си да улесним управляващите, които внасят тези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

Преждеговорившите се изказаха некоректно за промените, които са направени в чл. 142 от Кодекса на труда по отношение на сумираното изчисляване на работното време, и беше казано, че нарушават Европейска директива. Това абсолютно не е вярно, защото тези промени са направени с цел да се синхронизира нашето законодателство по отношение на установеното сумирано изчисляване на работното време с Европейската директива, а именно с тези промени ние намаляваме референтния период на четири месеца, за който се установява сумирано изчисляване на работното време. тази директива и чл. 19, с която всички членове на Комисията по труда, социалната и демографската политика се запознаха, даваме възможност чрез механизма на колективното трудово договаряне на ниво бранш и отрасъл да може да се увеличи референтният период от 12 месеца. Това абсолютно е в синхрон с Директивата на Европейския съюз относно някои аспекти на организацията на работното време, тези твърдения, видите ли, тя противоречи на тази директива, абсолютно не са коректни. Също така не е коректно и изказването по отношение на аргументите, които се изказаха, че промените в чл. 142 също противоречат на Конвенция № 1 на Международната организация на труда, защото за тази конвенция на Международната организация на труда, защото за тази конвенция следва да се има предвид, че нейното приложно поле е ограничено само за индустрията, а не за всички отрасли на икономиката. Така че моята молба е

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Ангелова, като казвате, че не сме коректни, нека да кажа, че Вие по-скоро не сте коректна, защото цитирате Директивата, но само чл. 19.

и него?! В чл. 15 се казва, че има по-благоприятни условия и че настоящата директива не засяга правото на държавите членки да прилагат и да въвеждат закони, подзаконови и административни разпоредби, които са по-благоприятни за защитата на безопасността и здравето на работниците, и така нататък. Когато става дума за по-благоприятни условия, тогава може да има колективно трудово договаряне извън тези рамки, които са в общите клаузи,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Ангелова, по отношение на коректността и това, което Вие твърдите, благодаря на госпожа Желева за чл. 15, но аз ще Ви прочета преамбюла на Директива 2003/88, която Вие цитирахте: „Подобряването на безопасността, хигиената и здравето на работниците при работа е цел, която не следва да бъде подчинена само на икономическите съображения“. Уважаема госпожо Ангелова, точно такава е Директивата: защита на българските работници! Защото, ако отворите Наредбата за работното време, почивките и отпуските, Вие ще видите, че сумираното изчисление на работното време се въвежда от работодателя, а то не се договаря с работника, не се включва в индивидуалния трудов договор по чл. 68 и не се включва в допълнителното споразумение по чл. 119. То е със заповед на работодателя и работодателят може да изисква от работника да работи 12 месеца непрекъсваемо при режим на сумирано изчисление на работното време. Така че не ми говорете за Директивата,

да, действително в момента Вие използвате въвеждането на индустриални предприятия, но ако прочетете след запетайката на чл. 45 от Директивата на МОД, ще видите, че говорим и за частни, и за публични предприятия. В Директивата се казва, че се казва, че продължителността на работната седмица не може да бъде повече от 48 часа, и ако има повече от 48 часа – в рамките на не повече от три седмици. В чл. 142 от Кодекса на труда в алинеята, която разпорежда сумираното изчисление на работното време, допускаме 56-часова работна седмица. И това за 12 месеца нормално ли е? Замислете се какво ще гласуваме в момента, замислете се в каква ситуация живеем в момента, а Вие правите това погазване на трудовото законодателство, където работникът е нула!

ние не погазваме никакво законодателство, че всеки един текст в Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда е в резултат на двегодишна работна работа между представители на Социалното министерство, на работодателските организации и на синдикалните организации. Всеки един текст много добре е обмислен, прецизно е написан и се предлага за промени в Кодекса на труда. Промените в чл. 142 са изцяло съобразени с Директивата на Европейския съюз относно някои аспекти на организацията на работното време. Явно четем два различни нормативни документа управляващите и опозицията, защото както и Вие, така и ние имаме тази директива, а в чл. 19 ясно и категорично е казано, че: „Държавите членки имат възможност при спазване на общите принципи за защита на безопасността и здравето на работниците по обективни или технически съображения или съображения, свързани с организацията на работа, да допуснат с колективни трудови договори или споразумения, сключени между социалните партньори, да се определят референтни периоди, които в никакъв случай не могат да надвишават 12 месеца“. Това е спазено. Ясно и категорично само чрез механизма на колективното трудово договаряне на ниво отрасъл или бранш да може да се договори и установи по-голям референтен период за сумирано изчисляване на работното време. Благодаря, госпожо Ангелова. Следващо изказване – госпожа Желева. ВИОЛЕТА Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! повече расте недоволството и се увеличават сигналите на работници, свързани с разпределението на работното време – неосигуряването на задължителни почивки, нерегламентираното полагане и прикриване на извънреден труд с компенсации и неговото незаплащане по определението в Кодекса на труда и увеличението спрямо колективното трудово договаряне. Неспазването на регламентираното време е основно нарушение наред с тези по заплащането на труда и порочните практики в прилагането на сумарното изчисляване на работното време, което е прикриване на извънреден труд. на извънреден труд. И преждеговорившите няколко пъти казаха за сигнали за нарушение, а на фона на това Вие предлагате периодът на сумарното работно време да бъде определен за 12 месеца за определени браншови отрасли чрез колективно трудово договаряне, което ще доведе до увеличаване на работното време и до неизплащане на положен извънреден труд. Такива случаи са характерни за работниците, които са на терен в структурите на МВР, за работещите в дейност „Охрана“ и най-вече за работещите в отрасъл „Здравеопазване“. Това се вижда и сега в тази сложна здравно-епидемична обстановка. предложения законопроект липсва каквото и да е предложение за промяна в режима на въвеждане на сумарното изчисляване на работното време в частта „допустимост“ в същото време за конкретни лимитирани ситуации за непрекъсваем процес. В Кодекса на труда никъде не е уточнено кой и кога трябва да въведе сумарното изчисляване на работното време. Отново прехвърляте отговорността на Министерския съвет с изготвянето на наредба, но в тази наредба дали ще видим всичко това, с което ние искаме да защитим правата на работниците. Това го няма, защото към този момент не я виждаме и няма никакви гаранции за защита правата на полагащите труд. Ще Ви дам един пример.

тоест като махнем почивното време и отпуските на този работник или служител, той трябва целогодишно да бъде в извънреден труд. Ако вземем 300 часа и 12 месеца референтен период, то тогава през цялата тази година работникът ще е в режим на извънреден труд. Споменахте и Директива ЕО категорично ограничава прилагането на сумираното изчисляване на работното време без никакви допълнителни условия и то трябва да бъде в рамките на четири месеца. Точка! Каквото и тълкуване да правите на тази директива, то не е коректно. Обяснихме го в репликата към Вас, госпожо Ангелова. Уважаеми колеги, колеги, в тази трудна ситуация – предизвиканата от коронавируса икономическа и социална криза, не трябва да увеличаваме работното време, а напротив, трябва да преосмислим работния процес и да направим така,

госпожа Желева? Не виждам желаещи. Следващото изказване е на господин Шопов. Господин Гьоков, Вие много пъти се изказвахте, затова ще Ви дам най-накрая думата.

Уважаеми колеги, в този дебат опозицията щади управляващите и дискусията има много мек, много благ характер. Касае се до нещо много възмутително. Това не е извънреден труд или допълнителен труд, както се правят квалификации от всички. Касае се по същество до искане за въвеждане на принудителен труд. Това е точната дума. Това е понятието, с което трябва да боравим. Не че не се прави до този момент от много работодатели, сега целта е да се легализира, да мине в Кодекса на труда. Има няколко мерака на така наречения бизнес, имам предвид и български, но най-вече чуждестранен. Както великият Ботев казва за едните и другите: „смучат го наши и чужди гости“. Няколко мерака, от които един успя до този момент – по същество да се прескочи стената на границата и в България бяха вкарани чуждестранни работници. Този опит на така наречените работодателски организации

Явно на път е да успее и друг един такъв мерак на работодателите. И всичко това в 2020 г. в европейска страна, където тенденцията е да се намалява работното време, да се увеличават и засилват правата на работниците и служителите. При нас това е точно обратното. Бях член на Комисията по труда и социалната политика и се противопоставях остро на всякакви опити за злепоставяне на правата и отнемане правата на българските работници и служители. Затова бях и изчистен от тази комисия. Щях да взема отношение още там и решително да се противопоставя на този опит. Правя го в пленарната зала и се обръщам към управляващото мнозинство да не влизат в онова, което правят задълженията, включително на наши колеги лобисти на такива организации. За мен е ясна и връзката на господин Симеонов с тези работодателски организации. Така успя

Няма. Следващото изказване е на господин Гьоков. Вашият звезден миг най-сетне дойде, господин Гьоков. Благодаря, господин Председател. Благодаря и за звездния миг, който ми предоставихте да имам пред Народното събрание. С § 14 от предложенията за промени в Кодекса на труда се правят изменения и допълнения в чл. 142 от Кодекса на труда, като се предлага периодът на сумарното изчисляване на работното време да е от един до четири месеца, като според вносителите целта е да се гарантира равномерен трудов процес и по-лесна отчетност и да се синхронизира българското законодателство с Европейската директива 2003/88/ЕО относно някои аспекти на организацията на работното време. Дотук добре. За съжаление обаче, Директивата допуска договаряне на различни периоди по отношение на периода на въвеждане на сумарното изчисляване на работното време и полагането на извънреден труд, извън установените чрез механизма на колективното договаряне. И тук вече под прикритието на това и под предлог да се стимулира социалният диалог и да се гарантира балансът на интересите на страните по трудовото правоотношение, когато е установено сумарното изчисляване на работното време и осигуряване на възможност за отчитане на специфичните особености на отделни отрасли или браншове чрез сключване на колективни трудови договори, се предвижда периодът на сумарното изчисляване за определени дейности да може да се удължава до 12 месеца чрез механизма на колективното трудово договаряне на ниво отрасъл или бранш. Тоест Вие четете директивата, както Ви отърва. Колегите Ви казаха в предходните изказвания,

да на периода на сумираното изчисляване на работното време да се намали от шест на четири месеца; и не – категорично не на експлоатацията чрез въвеждане на възможността за удължаване на този период на повече от четири месеца, защото това ще доведе до ощетяване на работниците и служителите, в това число забавяне и много по-късно начисляване и изплащане на извънредния труд или в някои случаи изобщо да не се начисли и изплати извънреден труд. извънреден труд. Дори и да приемем промените, това няма да се промени, защото сумарното изчисляване на работното време се използва от работодателите за прикриване на извънреден труд и, разбира се, за незаплащането му, особено при преобразуването на нощните часове в дневни. Въобще със или без приемане на предложените промени хаосът със сумираното отчитане и изчисляване на извънредния труд ще си останат сериозни. Дори положението ще се влоши, разбира се, за сметка на работниците, защото управляващите не правят нищо за своя сметка, а само на гърба на работниците – тези, дето издържат тази държава, тези, дето трупат средства в хазната, за да може някой да ги раздава от джипката според настроението си.

Не се отклонявам нито за минута, за секунда дори от текста. Нима ще отречете, че някой раздава от джипката пари или нещо подобно? И че няма връзка с това, което говоря? (Реплики от ГЕРБ.) Че тези хора трупат парите в хазната, които някой си позволява да харчи, като ги раздава от джипката? Продължавам нататък. Затова от парламентарната група на „БСП за България“ предлагаме от текста да отпадне създадената нова ал. 4 и да остане максимално възможният за въвеждане от работодателя 4-месечен срок на сумарното изчисляване на работното време, както е по директивата, без възможност да се увеличава този срок по какъвто и да било друг начин. Другото е откровено отнемане на трудови права и откровена експлоатация, а надали това са имали предвид създателите на Директивата. Подкрепете нашето предложение, за да не се излагаме, както се казва, пред хората, дето са написали Директивата, да не се излагаме пред българските работници, пред българските синдикати и най-после този парламент да защити някакви права, а не само да ги отнема. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Гьоков. Има ли реплики по изказването, което току-що чухте? Не виждам желаещи. Изказване – господин Сиди. Други желаещи за изказване има ли? Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, изключително дълъг дебат по тема, която наистина е важна за обществото и създава напрежение в социалните партньори. Слушайки всичко, което чухме до момента, искам да направя предложение за редакционна поправка: в чл. 142, ал. 4 думите „12 месеца“ да бъдат заменени с „6 месеца“. Предполагам, че по този начин бихме могли до голяма степен да тушираме напрежението сред социалните партньори. Благодаря Ви.

Благодаря, уважаеми господин Председател. От името на парламентарната група искаме 30 минути почивка. (Реплики от